Моля колегите в залата да се регистрират. Аз започвам изчитането на колегите дистанционно. Борис Кърчев? БОРИС КЪРЧЕВ

Моля колегите в залата да се регистрират. Има още нерегистрирали се. Прекратете регистрацията, обявете резултата. Регистрирали са се 119 в залата плюс 7 дистанционно: 126 е кворумът. Необходимият брой народни представители, които могат да вземат решения днес в залата,

Второ гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Кодекса на труда (Общ проект, изготвен от Комисията по труда, социалната и демографската политика въз основа на приетите на първо гласуване на 1 октомври 2020 г. законопроекти с вносители: Искрен Веселинов и група народни представители на 3 юни 2020 г.; Министерския съвет на 3 август 2020 г.) – продължение. 3. Второ гласуване на Законопроекта за ратифициране на Споразумението за предоставяне на възмездни консултантски услуги „Подкрепа за териториална декарбонизация“ между Министерството на енергетиката и Международната банка за възстановяване и развитие. Вносител – Министерският съвет на 9 ноември 2020 г. Приет на първо гласуване на 4 декември 2020 г. 4. Първо гласуване на Законопроекта за допълнение на Закона за нотариусите и нотариалната дейност. Вносител – Министерският съвет на 26 октомври 2020 г. 2020 г. 5. Първо гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за железопътния транспорт. Вносител – Министерският съвет на 2 ноември 2020 г. 6. Годишен доклад за младежта за 2019 г. Вносител – Министерският съвет на 15 октомври 2020 г. 2020 г. 7. Второ гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност. Вносители – Менда Стоянова и група народни представители на 27 ноември 2020 г. Приет на първо гласуване на 4 декември 2020 г. – точка първа за четвъртък, 10 декември 2020 г. Второ гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за местното самоуправление и местната администрация. Вносител – Министерският съвет на 22 февруари 2019 г. Приет на първо гласуване на 11 април 2019 г. четвъртък, 10 декември 2020 г. 9. Второ гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки. Вносител – Министерският съвет на 14 октомври 2020 г. Приет на първо гласуване на 29

точка четвърта за четвъртък, 10 декември 2020 г. 11. Първо гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс. Вносител – Министерският съвет на 3 декември 2020 г. точка първа за петък, 11 декември 2020 г. 12. Законопроект за ратифициране на Споразумението за кредитна линия между Република България като кредитор и Единния съвет за преструктуриране като кредитополучател. Вносител – Министерският съвет на 4 ноември 2020 г. – продължение, точка втора за петък, 11 декември 2020 г. 13. Законопроект за ратифициране на Устава на Агенцията за ядрена енергия към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие. Вносител – Министерският съвет на 30 ноември 2020 г. – точка трета за петък, 11 декември 2020 г. 14. Парламентарен контрол.“ Парламентарният контрол ще започне веднага след приключване на законодателната част. Моля, режим на гласуване.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители! От неформалната група на прогресивните социалисти правим предложение точка втора – продължение на Второ гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Кодекса на труда, да отпадне от дневния ред. Досега водихме няколко пъти дискусия по този законопроект. Ясно е на всички български граждани, че с него се отнемат права на българските работещи и служители, извоювани преди десетилетия. Смятаме, че този законопроект няма място в дневния ред на Народното събрание, особено в тази тежка социално-икономическа криза, която лишава българските работещи и от работни места, а с него Вие, уважаеми дами и господа от управляващото мнозинство, ще отнемете и права, които, както казах досега, са извоювани с десетилетия борба за едни нормални и съвременни условия на труд. Затова не само че не се регистрирахме за днешното заседание, но правим предложение тази точка от дневния ред да отпадне. Благодаря. Благодаря, господин Иванов. Ще подложа на гласуване Вашето процедурно предложение. Моля, режим на гласуване за отпадане на точка втора от дневния ред.

Благодаря, колеги. Успяха ли всички да гласуват? (Шум и реплики.) Има заявена процедура преди Вас, господин Вигенин, така че ще дам думата на господин Николов, като приключи гласуването. Прекратете гласуването, обявете резултата.

Има кворум, колеги, продължаваме. Подлагам на гласуване предложението на господин Николов за удължаване на срока между първо и второ четене на по енергетика.“ Моля, режим на гласуване. Господин Кърчев?

Те са свързани с Правилника и необходимостта от неговото познаване, и съответно прилагане. Би трябвало това да Ви е ясно вече. Първо, все пак да кажа, че трябва да сме прецизни в езика си тук в Народното събрание. Понятието група има точно определен смисъл тук в Народното събрание. Създаването на нови групи в Народното събрание не е позволено от Правилника, така че може би е било грешка на езика, но няма група на прогресивните социалисти в Народното събрание. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Приемам забележката, господин Вигенин. КРИСТИАН ВИГЕНИН: Социалистите имат своя група – те са в парламентарната група на БСП за България, и не ми е известно някой от тях да не е прогресивен. Второ, по отношение на това, което стана в петък – нямаше как да направим процедурата в петък, тъй като побързахте да закриете заседанието. Оставям настрана факта, че употребихте по отношение на нашата парламентарна група – смятам за недопустим за председател на Народното събрание език. Понякога нервите имат своето влияние, предполагам, но все пак като председател на Народното събрание също трябва да бъдете достатъчно обрана и в изказа Ви, и в поведението си. Това важи впрочем и за Вашите заместници – използвам случая да го кажа. Но тъй като заявихте тогава, че парламентарната група на БСП за България очевидно не иска да има парламентарен контрол – за Вас, за колегите народни представители и за хората, които ни гледат, искам да прочета съответните алинеи от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, за да е ясно, че изборът да няма парламентарен контрол в петък е изключително и само Ваш, госпожо Председател на Народното събрание. „Чл. 52. (3) Председателят, във връзка с предстоящо гласуване, може да извърши по своя инициатива или само веднъж в едно заседание по искане на парламентарна група проверка на кворума чрез поименно прочитане имената на народните представители или чрез преброяване на народните представители от секретарите на Народното събрание. събрание. (4) Когато при проверката по ал. 3 се установи, че в пленарната зала няма необходимия кворум, председателят на Народното събрание може да продължи заседанието, да го прекрати или да го прекъсне за определено време, за да се събере необходимият кворум. В случаите на продължаване на заседанието при липса на кворум в пленарната зала, може да се провежда само парламентарен контрол.“ В този смисъл искам още веднъж за Вас… за нашите зрители, за гражданите да кажа, че в петък парламентарен контрол нямаше, защото така прецени председателят на Народното събрание. Аз се радвам, че четете вече Правилника, защото е хубаво за четири години да прочетете Правилника поне два пъти. Както Вие сам отбелязахте, председателят може и да прекрати заседанието. Аз нямаше как да го продължа, тъй като в залата беше

процедура.) Заповядайте, за процедура. Нямаше кой да проведе парламентарния контрол.

Да, ако обичате! Не съм Ви дала думата за... Ако имате нещо към мен да кажете, но господин Вигенин обясни за какво става дума. Продължаваме, колеги. Има постъпило предложение...

се. Как ще Ви отнема думата?! ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ: Понеже започва парламентарната седмица, правя процедура по начина на водене към всичките – и към председателя, и към двамата заместници. Моля Ви да преустановите тази порочна практика за спиране на микрофона в рамките на позволеното от Правилника време.

Постъпило е предложение за включване на точка в седмичната Програма за работата на Народното събрание за 9 – 11 декември 2020 г. Постъпило е предложение от народния представител Красимир Янков,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 2 декември 2020 г. от Красимир Янков и група народни представители. Предложението е недопустимо, като неотговарящо на изискванията на чл. 53, ал. 3 от Правилника, тъй като не е постъпил доклад по Законопроекта от водещата Комисия по правни въпроси и не е изтекъл двумесечният срок по чл. 78, ал. 3 от Правилника, в който тя трябва да го разгледа. Поради това предложението не следва да бъде подлагано на гласуване.

и за преодоляване на последиците. Вносител – Красимир Янков и група народни представители. Водеща е Комисията по правни въпроси и е разпределен на Комисията по бюджет и финанси. Законопроект за допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс. Вносител – Красимир Ципов и група народни представители. Водеща е Комисията по правни въпроси. Законопроект за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс. Вносител – Министерският съвет. Водеща е Комисията по правни въпроси. Разпределен е и на Комисията по здравеопазването. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за закрила на детето. Вносител – Александър Сиди и група народни представители. Разпределен е на Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта и на Комисията по правни въпроси.

и неговите държави членки, от една страна, Исландия, от друга страна, и Кралство Норвегия, от трета страна, за прилагане на Споразумението за въздушен транспорт между Съединените американски щати, от една страна, Европейския съюз и неговите държави членки, от друга страна, Исландия, от трета страна, и Кралство Норвегия, от четвърта страна, подписани на 17 юни 2011 г. в Брюксел, Кралство Белгия. Законопроектът е внесен от Министерския съвет. Водеща е Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения. Разпределен е и на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове, Комисията по правни въпроси и Комисията по външна политика. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за рибарството и аквакултурите. Вносител – Министерският съвет. Разпределен е на Комисията по земеделието и храните, Комисията по околната среда и водите, Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред, Комисията за наблюдение на приходните агенции и борба със сивата икономика и контрабандата. Проект на решение за промяна в състава на Комисията по енергетика. Вносител – Полина Цанкова-Христова. Проект на решение за промяна в състава на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове. Вносител – също госпожа Полина Съобщения: В изпълнение на чл. 65, ал. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили министър-председателят на Република България уведомява Народното събрание, че на основание чл. 63, т. 1 от същия закон Министерският съвет на Република България е приел Решение № 889 от

на Стабилизиращите сили на НАТО в Косово – КФОР, и за отменяне на Решение № 756 на Министерския съвет от 2018 г. за разрешаване изпращането и използването на рота и национален поддържащ елемент военнослужещи и военна техника от въоръжените сили на Република България в състава на Силите на оперативен резерв на операцията на НАТО в Косово – КФОР. В изпълнение на разпоредбите на Закона за Решението на Министерския съвет е уведомен и Президентът на Република България. Уведомлението с приложеното към него решение са постъпили

„Проект! РЕШЕНИЕ за промяна в състава на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 21, ал. 3 и чл. 23, ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание РЕШИ: Освобождава Полина Цветославова Цанкова-Христова като член на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове. 2. Избира Пламен Трифонов Христов за член на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове.“ Моля, режим на гласуване.

за промяна в състава на Комисията по енергетика Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 21, ал. 3 и чл. 23, ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание РЕШИ: 1. Освобождава Пламен Трифонов като член на Комисията по енергетика. 2. Избира Полина Цветославова Цанкова-Христова за член на Комисията по енергетика.“ Моля, режим на гласуване.

Гласували 134 народни представители плюс 6 дистанционно – стават 140: за 130 плюс 6 дистанционно – стават 136, против няма, въздържали се 4. Предложението е прието.

Господин Сиди е направил и предложение за редакция в обсъждания текст, която още не е подложена на гласуване. Продължаваме с дебатите по § 14. Заповядайте за изказване,

44, против 74 плюс 7 дистанционно – стават 81, въздържали се 17. Предложението не е прието. Подлагам на гласуване неподкрепеното предложение на госпожа Лечева. Моля, режим на гласуване.

групата на българските социалисти, които са прогресивни – всички, вярно, не Ви подкрепихме в настоящия случай, защото поправката, която предлагате и и я наричате редакционна, би трябвало смислово да следва направеното предложение, тоест предложението „12 месеца“. Ако Вие бяхте предложили „една година“, тогава щеше да бъде редакционна поправка, Вие предлагате 6 месеца, което е предложение по същество и коренно променя нормата. От друга страна, или не сте чели внимателно, тъй като ние сме предложили абсолютно същото, тоест с отпадането на тази норма остава настоящата, която също е шест месеца, или пък сте го направили проформа, за да се харесате на избирателите. Благодаря Ви.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми народни представители! Когато започнаха дебатите по Кодекса на труда със сегашното предложение на Министерския съвет, нямаше начин да не си спомня за нещо, което искам да споделя с Вас – не че очаквам да го разберете, просто да се замислите.

Този цитат е на Карл Маркс от негов класически основополагащ труд: „Работна заплата, цена и печалба“ и гласи: „Човек, който не разполага със свободно време и целият живот на когото – без да се взема под внимание чисто физическите прекъсвания за сън, ядене и така нататък отива в труд за капиталиста, стои по-ниско от товарно животно. Той е само машина за създаване на чуждо богатство, физически се изражда, духовно затъпява. А при това цялата история на съвременната индустрия показва, че капиталът,

С това предложение вносителите и всички Вие, които ще го подкрепите, се опитвате да доведете тези, които се трудят, до деградация, отнемайки трудовите им права. Сигурно Ви се струва тежко обвинение, но е факт. Предложението за създаване на условия за увеличаване на извънредния труд под какъвто и да е благовиден предлог е крайно неприемливо предложение, защото е в явен ущърб на работниците и служителите. Направихте ли си труда да се запознаете с вредното действие на извънредния труд върху здравето на работника или служителя и с това, че физическото и психическото натоварване, изтощаването и невъзможността на човека да се възстанови пълноценно действат фатално на неговото здравословно състояние? Наясно ли сте, че научните проучвания показват, че увеличената производителност на работното време и недостатъчната почивка водят до вредни последици, до по-голям брой злополуки и грешки, повишени нива на стрес и умора, краткосрочни и дългосрочни рискове за здравето, особено при продължителни периоди, водят до бърза загуба на способност човекът да се труди? Замисляли ли сте се защо в недалечното минало законодателят е предвидил забрана на извънредния труд, а в свръх извънредните случаи на допустимост като компенсация за вредност е предвидено е предвидено заплащането на увеличено възнаграждение? Замисляли ли сте се за вековните кървави борби на работническата класа за осемчасов работен ден? Забравихте ли откъде идвате? Мислите ли, че цял живот ще бъдете народни представители и че не трябва да се връщате на работните места с удължено работно време? Неприемливо е, но е разбираемо от страна на работодателите да търсят вратички и законодателни промени, които да им дадат възможност за увеличаване на извънредния труд и да не го заплащат като такъв, но не е нормално държавата да им помага в това. Не е допустимо и синдикатите да изпадат в заблуда, че това се прави в интерес на работника. Не е допустимо едно Народно събрание да приема такива текстове. В момента все още се справяме с последиците от световната икономическа криза, която на пазара на труда означава, че работа има много, но пари за заплати при по-голяма част от работодателите няма. Затова много от работодателите в частния сектор и в сектор и в държавната администрация се опитват да наемат минимален брой работници и служители, които да натоварват максимално, за да пестят средства, а това често води до злоупотреби при възлагането, изчисляването и най-вече при заплащането на извънредния труд заради финансовите затруднения, които имат тези тези работодатели. На практика – дали поради недостатъчен персонал, дали умишлено, но е факт, че масово работещите полагат извънреден труд много над допустимата продължителност, установена в чл. 146 от Кодекса на труда, и сега от нас се иска с едно натискане на бутона „за“ да узаконим това и вече да направим възможно законно работодателят да задържа работника да работи с един час дневно повече, тоест от 8-часов работен ден да стане 9-часов, защото 300 часа извънреден труд означава точно това. При около 250 работни дни или 2000 работни часа годишно, увеличение с 300 часа извънреден труд означава 2300 работни часа или 9 часа и 12 минути дневно. Ние няма да натиснем бутона „за“.

четиридневна работна седмица, е недопустима въобще темата за полагане на извънреден труд или каквото и да е увеличение на неговата продължителност дори и в случай на договорка между държавата и национално представителните, синдикални и работодателски организации. Единственото справедливо в рамките на сега действащите разпоредби за извънредна допустимост до 150 часа годишно е да се увеличи драстично минималният размер на възнагражденията, предвидени в Кодекса на труда, за часовете положен извънреден труд и да се намалят периодите на въвеждането му. Не на експлоатацията, не на отнемането на трудовите права! Мислете как ще гласувате. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, господин Гьоков. Реплики?

Много често обаче популярните тези навлизат в полето на популизма. Такъв точно е въпросът с извънредния труд. Естествено е, че непопулярните тези се защитават по-трудно, но те много често кореспондират с истината. За какво става въпрос в това предложение? Уважаеми колеги, абсолютна лъжа е, че се отнемат права на българските работещи. Защо? Защото Защо? Защото забраната за извънредния труд, подчертавам, в България извънредният труд е забранен – този текст остава в Кодекса на труда. Остава в сила и ограничението за 150 часа извънреден труд. Какво се променя? Това, което се променя, забележете, със съгласието на работниците, с колективен трудов договор, е извънредният труд в определени случаи да бъде разрешен до 300 часа годишно. Какво имам предвид? За да се случат тези 300 часа, работниците трябва да се съгласят. И в досега действащия текст на чл. 143 е казано, че извънредният труд може да се реализира без противопоставяне на работници и служители, тоест те трябва да бъдат съгласни. И още нещо в допълнение: кога е допустим извънредният труд? След като общата хипотеза е, че извънредният труд е забранен, има седем случаи, в които единствено и само в тези случаи извънредният труд е разрешен, и това са случаите, в които става въпрос за защита на отбраната и сигурността на страната, при бедствия и аварии и така нататък – да не изброявам всичките седем позиции. Тоест извънредният труд по правило е забранен, извънредният труд е ограничен до 150 часа, извънредният труд е възможно да се реализира само в седемте изключения. И накрая, извънредният труд може да бъде удължен до 300 часа единствено само когато това е разрешено в колективен трудов договор. Тоест съгласието Тоест съгласието на работниците и служителите в колективния трудов договор е условие извънредният труд да бъде удължен до 300 часа. Това се предлага в § 16. Нищо друго няма в този параграф.

Обяснете на народните представители какво ще се промени? Каква е разликата дали ще бъдат 150, или 300 часа? Ако има разлика, вече въпросът ми е: защо не ги запишем 500 или 600 часа, след като е със съгласието на работника? работника? Какво ще произтече от тази норма за обикновения работник, а не за работодателя? За обикновения работник какво ще произтече? Въпросът ми е: защо не го вдигнем на 500 – 600 часа, или без ограничение, след като е със съгласието на работника? Благодаря Ви. Втора реплика – господин Гьоков, трета реплика – госпожа Клисурска. Уважаема госпожо Председател, уважаеми народни представители! Уважаеми доктор Адемов, аз съм далеч от желанието да споря с Вас по въпроса и това, което казахте. Вие казвате, че е измама това отнемане на права. Да, това си е чисто отнемане на права покрай транспонирането на една европейска директива, която има много добри намерения да направи условията и полагането на извънреден труд по-ограничено, а също и сумарното изчисляване на този извънреден труд. труд. Министерският съвет, вносителите, се опитват да отнемат тези трудови права. Отнемането на трудови права се състои в това, че се създава възможност за отнемане на трудови права. То не се пише, че отнемаме трудовите права на работниците, а така

на прилагане на законодателството, мислите ли, че няма изключенията на това правило, с които се дава възможност с тази поправка в Кодекса на труда, да станат повече от правилното повече от правилното прилагане? Вие отричате ли това, че един работодател може съвсем спокойно в рамките на една година да въведе 300 часа и да направи работното време 9 часа и 12 минути, или колкото се

на хората!“ Сигурно не сме ги подстрекавали ние от опозицията да го направят това нещо, защото те имат ум в главата, а синдикатите все пак гледат и защитават правата на хората. Последното, което казвам, е – то има много да се говори по този въпрос, но

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Адемов, от изложеното от Вас не стана ясно нещо изключително важно, а именно допустимостта за полагане на извънреден труд, която е въведена в чл. 144 от Кодекса на труда.

„За довършване на започната работа, която не може да бъде извършена в работното време.“ Ето това е разковничето и това е причината работодателите налагат на работниците да полагат максимално, колкото се може разрешен от Кодекса на труда извънреден труд, защото тя работата никога не свършва, защото в съответното предприятие са наети по-малко от необходимия изискуем брой работници. Затова се възползваме от хипотезите на Кодекса на труда, които ни дават възможност ние като работодатели, да възложим на работника да си довърши работата, защото тя е много повече, в много по-голям обем. Когато отворим вратичката за увеличаването на часовете извънреден труд от 150 на 300, ще отворим възможността нито един от работниците, които работят в тежки и изнурителни условия, да не си свършват работата в рамките на законоустановеното работно време и – да, работодателят да им налага те да си я довършват чрез извънреден труд. От 150 на 300 часа през т. 6 на чл. 144 от Кодекса на труда всеки работодател може да поиска Друг е въпросът по отношение на заплащането на извънредния труд, което също не е уредено добре в Кодекса на труда и което също е важна тема, която ние трябва да засегнем.

обаче вижте фактите какви са. Започвам отзад напред, от това, което каза госпожа Клисурска, че работодателят може да удължи работното време. Не може да го удължи, как да го удължи? Трябва да има колективен трудов договор. За да има колективен трудов договор, който да бъде разпрострян в браншове или в отрасли, трябва да има съгласие на работодателските и на синдикалните организации. Така че няма как работодателят едностранно да реши, че е въвел колективно трудово договаряне. На следващо място, има Наредба за работното време, почивките и отпуските. В тази наредба е казано, че работният ден не може да продължи повече от 12 часа, тоест тази хипотеза за повече извънреден труд в рамките на един работен ден е изключена, защото в Наредбата е казано, че има и междудневна почивка, има и междуседмична почивка, неща, които трябва да се спазват. Има и контролни органи, които спазват тези права на работниците и служителите. Кои права се отнемат? Аз пак не можах да разбера това, което каза господин Гьоков – че се отнемат правата. Къде, в кой текст е записано, че се отнемат права? Осемчасовият работен ден никой не го променя, господин Гьоков. Има си правила, които казват колко е работният ден, колко е работната седмица, колко е работният месец. Теза неща не се променят, те си остават. Извънредният труд в България е забранен!

за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последствията от бедствия; за извършване на неотложни обществено необходими работи по възстановяване на водоснабдяване и електроснабдяване; за извършване на аварийно-възстановителни работи; за довършване на започната работа, която не може да бъде извършена през работното време, и за извършване на усилена сезонна работа. Освен в тези седем хипотези, извънредният труд е забранен, не може да се полага. Какви са тези опции, които ги развивате тук? Само в тези седем хипотези има възможност за полагане на извънреден труд. Няма друга хипотеза! Така че всички други обяснения от рода на това как ще се отнемат права на работници и служители, как работодателят ще накаже работника – това не може да се случи без негово съгласие. Вижте какво пише – този текст от 1992 г., че извънреден труд е трудът, който се полага по разпореждане, или със знанието, и без противопоставянето на работници и служители, тоест без тяхно съгласие. Без тези хипотези няма как да има извънреден труд. Всички други приказки са

Дебатът започна по този параграф. Ние също от неформалната група на прогресивните социалисти имаме предложение новосъздадената ал. 2 в чл. 146 да отпадне. Част от аргументите вече ги чухме. Предвидената възможност чрез колективно трудово договаряне да бъде двойно увеличена възможността за извънреден труд е категорично неприемлива. Трудовото законодателство на Република България като на всяка модерна, прогресивна и съвременна държава прогласява забраната на извънредния труд, като неговото полагане се допуска в точно и императивно определени случаи. Не мога да приема аргументите на Министерството на труда и социалната политика като вносители, че това е в интерес, освен на работодателите, и на работниците. Всъщност истината е следната: въпреки необходимото съгласие на работниците и служителите за такъв допълнителен, двойно увеличен извънреден труд, предвиден като възможност в промените в Кодекса на труда, това винаги е резултат от ниската цена на труда и е за сметка на здравето и пълноценната им почивка. Това е ясно на всички. Всякакви аргументи в обратна посока, че, виждате ли, това съгласие, ако не бъде дадено, няма да се получи такава възможност на работодателя, е недопустимо, защото в крайна сметка е ясно, че работещите и служителите ще бъдат принудени от ниската цена на труда, от тежките битови и социално-икономически условия, в които живеят, да приемат такава възможност само и само да получават допълнително възнаграждение. и с тези аргументи не приемаме предвидената възможност за двойно увеличаване на извънредния труд. Призоваваме всички народни представители да подкрепят нашето предложение този текст в Законопроекта да отпадне. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, господин Иванов. Има ли реплики? Не виждам. Господин Байчев, имате думата. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги народни представители! На път сме да сътворим поредния законотворчески гаф. Ако народът е казал, че законът е врата в полето, ние в Народното събрание сме на път да установим, че работникът е риба в морето. Като чета становищата на работодателите и техния възторг, имам чувството, че няма да уловят нито един работник, който да им работи. Какво имам предвид? От една страна, според Закона извънредният труд е забранен. Както знаете, в България всичко забранено е едновременно с това и разрешено. Колегата Адемов съвсем надлежно изброи кои са причините, при които е разрешен извънредният труд. Аз бих искал обаче да Ви обърна внимание на последните две причини, тъй като само от тях работодателите биха могли да се възползват, а именно в случай на довършване на определена работа и за извършване на усилена сезонна работа. Въпросът ми към Вас, колеги, е следният: каква е тази краткотрайна сезонна работа, усилена при това, която се нуждае от 300 часа извънреден труд? Кажете ми кой, при положение че в Кодекса на труда в чл. 68 се казва: „за сезонна или краткотрайна дейност в растениевъдство или зеленчукопроизводство“ – кой е този плод или зеленчук, който ще чака допълнителните 300 часа, за да бъде обран или да бъде свършена някаква друга селскостопанска работа? Коя е тя, питам аз? Изобщо някой работил ли е с мотика, подпирал ли се е на нея, или само я настъпваме? Оттам нататък, каква е тази дейност, която се нуждае от довършване, отново в размер на 300 часа годишно. Това няма да бъде една работа, това ще бъдат много работи – всяка седмица, всеки месец. Тук опираме до нещо друго – всяка една производствена дейност има определена норма, или казваме, че работникът е некадърник и не може да я изпълнява, или управителят е некадърен и не може да планира правилно. Аз бих искал да обърнем внимание и на Националния статистически институт. Данните на НСИ говорят за намаляване на действащите колективни трудови договори, което показва отслабване на синдикалната дейност. С тези договори, които ние предлагаме, овластяваме работодателя, и то в негова полза, да договаря за себе си. На работодателите трябват повече социални и добре платени работници, а не извънреден труд. Защо говорим за отстъпление от социални придобивки? Ами в Швеция вече се говори и се води дебат за 4-дневна работна седмица, колеги! Когато работникът работи допълнително, той ще бъде по-уморен. Това предразполага към трудови злополуки и въобще към произшествия. Няма да доведе до нищо добро. Щеше да бъде популистко, както твърдите Вие, ако се предложи двойно увеличение на извънредния труд, а двойно увеличение на трудовото възнаграждение, двойно увеличение на отпуските. Това е популистко. Но не и това – да остане 150 часа, както е на Европейската директива сумарното изчисление на времето, в размер на 4 месеца. Всичко това говори, че нито имаме европейско развитие на България, нито консервативно предложение, а един див африкански лобизъм. По тази причина ние няма как да го подкрепим. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, господин Байчев. Реплики?

Аз съм изненадана от изказванията, които чухме в залата. Отново се интерпретираха фактите, като се вменяват внушения на народните представители по неверни текстове. Категорично искам да кажа, че по отношение на извънредния труд нямаме механично увеличаване на извънредния труд със Законопроекта. Текстът труда, касаещ извънредния труд, е от 1992 г. Този текст се запазва в Кодекса на труда, а именно, че продължителността на извънредния труд за една календарна година за работниците и служителите е в рамките до 150 150 часа. На следващо място, това, което се предлага със Законопроекта и не се интерпретира правилно, е, че се дава възможност чрез механизма на колективното трудово договаряне на ниво бранш или отрасъл да се увеличи възможността – това е възможност, а не на всяка цена, искам да подчертая, за увеличаване на извънредния труд до 300 часа. ако в едно предприятие имаме колективен трудов договор, ако работниците са съгласни, тогава ще има възможност за увеличаване на извънредния труд. След като работниците не са съгласни, след като синдикатите на ниво бранш или отрасъл няма да подпишат този колективен трудов договор, няма да има увеличение на часовете за извънредния труд. Това е категорично ясно! Разписан е текстът. На следващо място, искам да обърна внимание, че остават ограниченията в Кодекса на труда по отношение на продължителността на извънредния труд, а именно 30 часа дневно или 20 часа нощен труд през един календарен месец; 6 часа дневен или 4 часа нощен труд през една календарна седмица; 3 часа дневен или 2 часа нощен труд през два последователни работни дни. Тези ограничения си остават в Кодекса на труда и са напълно достатъчни, за да се обезпечи и гарантира здравето на работниците и на служителите. Защо чрез Законопроекта се дава възможност чрез колективен трудов договор на ниво бранш или отрасъл да се увеличи тази възможност? Искам да подчертая още веднъж, че това е възможност. Това не е механично, не е на всяка цена, защото има някои работни процеси, които отчитат спецификата на дейността на различни предприятия. Но пак искам да кажа, че ако става въпрос за едно предприятие, примерно една шивашка фирма, ако собственикът ѝ реши реши работниците и служителите да работят 300 часа извънредно в една календарна година, това не може да стане. Защото това трябва да се реши чрез колективния трудов договор на ниво бранш или отрасъл. Работодателят на съответната фирма или предприятие еднолично не може да реши това нещо – за увеличението на извънредния труд, така че ако работникът е съгласен, ако има колективен трудов договор, тогава може да има тази възможност, а не механично увеличение на извънредния труд. Така че лъжа и манипулация са тези изказвания, че, видите ли, отнемаме правата на работниците и служителите. Четете текстовете в цялост, не ги интерпретирайте, както си искате и да плашите хората! Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Уважаема госпожо Ангелова, аз разбирам, че Вашата любима думичка и Вие разбирате само „внушения“. Какви внушения видяхте дотук в разискванията? Защото казвате, че няма такова нещо, ние едва ли не си измисляме сега, като даваме възможност на синдикатите да договарят тези 300 часа. Всъщност обаче, давайки им повече възможност, и те не са съгласни с това – всички видяхме протестите! Другото е – правите обществено обсъждане, видели ли сте становищата, видели ли сте колко хора роптаят върху тези заробващи предложения от Ваша страна? На второ място, много пъти в разискванията и в мотивите на Министерството се казва, че – да, извънредният труд е забранен и не може да се случи така, че да, има 300 часа без договаряне. Много хубаво споменахте една шивашка фирма? Вие били ли сте в такава? Вие били ли сте в производството? Да, аз също мога да Ви разкажа – че се полага такъв извънреден труд, много повече от 12 часа, всеки ден, и в събота. Съгласни ли са били тези хора да го полагат? Съгласни ли са ми кажете? Плаща се този труд с жълти стотинки! Аз съм била и знам как е в производството. Тези хора насила биват – настояват да работят и да полагат извънреден труд. Ето така ще бъдат накарани и след това да бъдат съгласни. (Ръкопляскания Господин Гьоков.

от позициите и от изказванията на опозицията в случая. И пак продължавате, госпожо Ангелова, със силните думи, зад които нищо не стои: лъжа, манипулация! Аз не знам тук някой от изказалите се преди това да иска да манипулира някой! изказваме притеснения от една възможност. Интерпретиране на предложенията – според Вас, как ги интерпретираме? Има ли възможност да бъде увеличен работният ден на един работник или служител на 9 часа и 12 минути според предложението, пък ако ще, с колективен, ако ще, със суперколективен, какъвто ще да е договор? Има ли? Има! Тогава значи, имаме проблем! В такъв случай няма интерпретиране на предложение. Имаме реални факти! Факт ли е тази възможност? Факт И казвате: възможност, а не на всяка цена. То пък оставаше да е и на всяка цена и да пишем в Кодекса на труда, че ще работят по 9 часа и по 300 часа извънредно, а не като възможност. Сега говорите ми за колективни трудови договори, оставали ограниченията, които били в наредба или къде, и тези ограничения обезпечавали и гарантирали здравето на работника. Защо трябва да ги гарантираме и обезпечаваме с някакви наредби, с някаква воля от колективни трудови договори? Законодателят трябва да гарантира и обезпечи в Кодекса на труда волята на законодателя да не се отнемат тези права на човека и да се защитава неговото здраве. Говорите за работодателя, че не може сам работодателят, а трябва браншът да сключи колективен договор, а браншът не представлява ли интереса на работодателя? Там няма ли да бъде спазен при преговорите и при подписването на колективния трудов договор интересът на работодателя?

за да сме коректни и точни в това, което Вие казвате, и това, което трябва да разбере цялото българско общество – извънредният труд е допустим, защото в Кодекса на труда е регламентирано, че той, работникът, или по решение на работодателя той трябва да си довърши работата, ако тя не може да бъде извършена в рамките на законоустановеното работно време. И така до безкрай! В момента действително си има ограничение в чл. 146, че в рамките на един календарен месец извънреден труд може да се полага в рамките на 30 часа. Добре, в рамките на 30 часа, а ако увеличим извънредния труд от 150 на 300 часа?! Той ще се полага 10 последователни месеца – извънреден труд, от всеки един от българските работници. Уважаема госпожо Ангелова, от 1992 г., когато е променена нормата от 120 на 150 часа извънреден труд, оттогава работодателските организации апелират за увеличаване на часовете извънреден труд. Даже има такива предложения за 360 часа. И днес, когато сме в тази криза – в тази криза, в която има много хора на бюрата по труда, Вие казвате, че е нормално да се увеличава извънредният труд за сметка на работниците, които ще работят вътре, и за сметка на тези, които са отвън, на пазара на труда. Къде Ви е ефективността? Къде е запазването на трудовите права? Ето тук се нарушават трудовите права, уважаема госпожо Ангелова. И аз смятам, че това се прави през механизмите на колективното трудово договаряне, защото тук не говорим за браншово ниво, тук говорим за колективен трудов договор, който се сключва, и на базата на него работниците съответно ще трябва да работят тези 300 часа. Кой работник няма да е съгласен да получава повече възнаграждение… ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви,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

възможност – една възможност, след като са съгласни работниците, след като са съгласни синдикатите. Това става на ниво бранш или отрасъл при подписване на колективния трудов договор. Така че за манипулации не може да се говори. По отношение на това, което госпожа Желева каза в своята реплика спрямо мен, е, че думите „внушение“, „лъжа“ и „манипулации“ са ми били любими думи. Не, те не са ми любими думи, но аз няма как да охарактеризирам Вашите изказвания по друг начин освен с тези думи, защото те са абсолютно безпочвени. Те не са експертни. Когато Вие нямате доводи, когато Вашите изказвания и разсъждения не почиват на една експертна оценка, тогава Вие, точно Вие отляво, използвате тези думи, за да може да опровергаете тезите на управляващите. Но Вие сте безсилни. абсолютно това, което се мъчите да внушите на аудиторията за пореден път тук, в тази зала, е абсолютно безпочвено. Нямаме механично увеличение на извънредния труд. Това е една възможност, след като работниците са съгласни.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

Колегите много добре теоретично обосноваха предложението. Аз ще Ви кажа предложението, ако искате, слушайте – не ми е проблем. Аз искам да го кажа на българските граждани, защото точно това предложение защитава техните права, точно това предложение защитава правата на работниците, защото представете си една такава

а хора като мен и други колеги ще отидат в производството. Защото, който не е бил в производството, той не знае какво точно се случва – какви форсмажорни обстоятелства се случват, за да може да се завърши дадена поръчка, защото парите в производството не идват от бюджета. Парите в производството трябва да се изработят, защото цикълът е такъв: намира се поръчка, не обществена поръчка, а поръчка, която трябва да се работи с определени клиенти, получава се. Ще Ви разкажа епизод от моя живот: взема се стомана, за която след десет дни обработка се оказва, че е дефектна. Имаме точно определен ден, в който продукцията трябва да излезе, за да може след няколко дни парите от клиента да дойдат и да се раздадат заплати, да се плати токът, да се платят осигуровки, и точно този момент е в защита на работниците – тогава трябва да има сключен договор между тях за регламентиране на тези допълнителни часове, за да може законово тези средства да се платят. Има и други форсмажорни обстоятелства, няма да влизам в детайли. Аз разбирам, че теоретически Вие сте подковани, Вие можете да обяснявате до безкрайност какво е положението на базата на трудовете на Маркс. Но аз искам да поканя господин Кънев, който е реално в производството, и какво ще направи той, ако не му дойде доставката на хартия, за която е поел ангажимент предварително да бъде извършена поръчката. Нали той също ще предпочете допълнителен труд? Знаете ли, че самите работници влизат в положение? Те искат да продължат да има извънреден труд, защото, първо, този труд се заплаща. Някой иска да направи внушение, че този извънреден труд не се заплаща, той се заплаща, но те ясно съзнават, че няма откъде да им дойдат средствата за заплати, ако те не изработят със собствените си ръце тази продукция. Така че бъдете по-обективни, влезте в същността на темата, защото е много лесно да защитавате нечии права, а хората не искат да защитавате по този начин правата им. Мислете с главите си! Късате ризи, за да защитавате работниците, а Вие не знаете реално техните проблеми. Говорите ми тук за отнемане на права и за всичко останало. Вие сигурно ходите в производствените предприятия само в предизборната кампания, а там се работи, там е живият живот, там излиза реалната продукция и се генерира брутният вътрешен продукт. Така че, уважаеми колеги, не изопачавайте нещата,

Пак казвам: в производството нещата изглеждат малко по по-различен начин от тази зала – в очите на работниците и служителите изглеждат малко по-различно от тази зала. Това е хубаво, което им казахте, но в момента Вие се държахте от трибуната по-скоро на страната на работодателите, отколкото на работниците и служителите, за които апелирате, и казвате, че им пазите гърба, ако мога така да се изразя. Като им казвате тези неща, кажете, госпожо Председател, на българските граждани, че днес с това, което ще приемем – този текст, който в момента ще гласуваме,

работни дни – 2000 часа плюс 300 – 2300, а като го разделите стават 9 часа и 12 минути. Правим ли го това възможно? Правим го. Сега ми казвате, че ще го защитавате с някакви колективни трудови договори, че пък и с нещо друго. Госпожо Председател, Вие знаете ли, че например на един работник или служител, защото в България дотам сме ги довели работниците и служителите – да не мислят за здравето си, а да мислят за това как да изкарат малко повече пари. Аз съм сигурен за себе си, но Вие не сте ли сигурни, че ако в Кодекса на труда напишем, че всяка година накрая неползваната отпуска може да се изплаща на работниците и служителите, аз съм сигурен, че 90% от тях ще поискат това да стане?! И то не защото нямат нужда от почивка, не защото не искат да се грижат за здравето си, а са докарани до такава степен, че да мислят за всичко друго, освен за здравето си. Така че, госпожо Председател, много хубаво е да говорим от името на работниците и служителите, но най-хубаво е да разбираме тяхната същност.

Вие сте в крайна сметка лицето на тази институция,

по-добра среда, по-добри трудови условия за всички български работници. В Европа правят точно обратното – подобряват условията на труд, подобряват и възнагражденията, а днес в тази криза Вие казвате на всички: нормално е да работите повече. Когато зададохте въпроса си към господин Кънев как би процедирал в такава ситуация, аз съм убедена, че той ще Ви отговори: ще наема още хора, а не: ще използвам тези, които са в предприятието, за да работят извънредно до безкрай. Не знам как ще отговорите на българските граждани за всички онези случаи, които се случиха в българското общество, защото аз ще Ви припомня случая с тира, който се заби в буса и уби хора, ще Ви припомня за акушерката, която страдаше от „бърнаут“ поради преумора в работата си, точно защото беше работила 24 часа непрекъснато. Ще Ви припомня случая в Хитрино, и ако проверите, в момента служителите на тежкотоварни превози в БДЖ полагат неимоверно много часове извънреден труд. И не, ние не търсим ефективните инструменти чрез повишаване на възнагражденията и чрез създаване на по-добри условия на труд да назначим повече хора, а търсим начин как да работим с по-малко хора и в крайна сметка те да не бъдат подложени на този изморителен робски труд

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги народни представители! Уважаема госпожо Караянчева, България все още е законова държава и все още съществува едно златно правило, от което българските работодатели се възползват, а именно: всичко, което не е забранено от закона, е разрешено. Тоест вратичката, която им се дава в момента – да договарят до 300 часа извънреден труд, те ще се възползват от нея, тъй като ще им бъде позволено. И понеже заговорихте за личния си опит, бих се обърнал към Вас: при положение че 300 часа са десет месеца и да се полага извънредно по 30 часа извънреден труд, във Вашата богата практика колко пъти годишно идваше стомана, която не беше качествена? Колко пъти – един път, два пъти, имаше ли нужда и стигаха ли тези 150 часа?! часа?! Искам да се обърна към Вас: колко работодатели са декларирали извънредния труд – как е почивано и как е заплащан този труд? Аз бих Ви отговорил веднага: пренебрежимо малко, защото извънредният труд обикновено минава в сивия сектор, а няма нужда да поощряваме работодателите и да ги насочваме към сивия сектор. В заключение, мога да Ви припомня заключените шивачки в Гоце Делчев, мога да Ви припомня репортажите с работниците на полето, а когато отиваха репортерите заедно със служители от Инспекцията по труда, как хукваха и бягаха в градините. Аз питам: Благодаря, господин Байчев. Дуплика – госпожо Караянчева. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Само още един път да разясня, че тези 300 часа ще бъдат използвани само при определени условия и те ясно са описани. Тук съм в качеството си на народен представител, а преди малко, когато тръгнах да се изказвам, казах, че съм инженер и ръководител на фабрика, както съм също и председател на Събранието, но от тази трибуна в момента говоря в това си качество. Господин Гьоков, на Вашия въпрос отговорих: само при необходимост ще се използват тези часове. Вие ги разхвърляте на 9 часа и 12 минути на ден. Повярвайте ми, няма такава нужда в производството, а понякога тези часове няма да бъдат дори изразходвани. Но се налага, налага, за да могат тези работници да бъдат защитени и затова се налага да се приеме този закон. Относно онези работници, господин Байчев, които са тичали и бягали, ами те са нямали трудови договори и затова са тичали и бягали. Тук е и ролята на Инспекцията по труда, за да може тя да прави проверките и да пази правата на работниците. Имайте предвид, че тези извънредни ситуации – да, стоманата е едно,

Този детайл трябва да се вложи в една голяма компановка от детайли, за да може да се приключи и тогава сроковете за изпълнение на този инструмент отиват вече една седмица натам. Конкуренцията е много силна и самите работници се притесняват дали ще свършат изделието, когато трябва, защото има още много фирми, които могат да дръпнат клиента, да го направят по-бързо и с по-добро качество.

работниците, се води диалог. За разлика оттук, в залата, където пише: „Съединението прави силата“ и всички сме орел, рак и щука, то там, когато има форсмажорно обстоятелство, повярвайте ми, и работодатели, и работници са един екип! Там няма разделение, защото всички

С тази поправка днес ние разрешаваме на акушерките да имат по две платени дежурства в месеца извънреден труд – точно с тези 300 часа, които коментираме към настоящия момент. дежурства по 12 часа са 24 часа. За годината са малко по-малко от 300 часа. Нали си представяте, че в настоящия момент, когато Плевенската университетска болница има акушерска клиника с 15 акушерки на денонощен цикъл, две в момента са с ковид, една е бременна, графикът постоянно трябва да се приплъзва, така че да има винаги по 4 акушерки на работа. Без тази поправка трябва директорът на болницата да им плаща незаконно извънреден труд. Те дори искат да взимат тези дежурства, защото са двойно платени. А ние трябва с тази поправка да позволим на директора да може да им ги заплати законово. Иначе, както Вие казахте, трябва да се наемат нови хора. А как се обучават нови хора за родилна зала? Вие много добре го знаете. Тези акушерки ние ги обучаваме с години какво и как трябва да работят там, където е най-сериозната професия. Вие много добре знаете за какво говоря.

Благодаря, уважаеми господин Председател. Уважаеми колеги народни представители, добре, че започна дискусията по същество и вече започва да става ясно каква е целта на този законопроект. Защото, ако в началото господин Адемов посочи 6 или 7 случая, записани в Закона, в които тази норма може да бъде прилагана – национална сигурност, полиция, армия, отбрана, сега разбрахме, че когато машината във фабриката на госпожа Караянчева се развали и тя ще изпусне обществена или необществена поръчка, за да не я вземе конкуренцията, ще трябва да накара работниците да работят извънредно. Разбрахме, че и в болниците ще трябва хората да работят извънредно. Въпросът обаче е: колко може да бъде това извънредно? И аз зададох в началото въпрос, сега пак ще го задам: защо 300 часа? Защо не са 200, защо не са 400? Казвате: работниците искат. Аз досега не съм чул един работник да е излязъл и да е подкрепил това предложение. Да, работодателите го искат. Синдикатите не го искат. Казвате: ще става доброволно. Ама как ще става доброволно, като те не го искат? Как ще стане доброволно? Ще стане доброзорно. Сърдите се, когато ние се противопоставяме. Позволявате си да ни обиждате – да казвате, че лъжем, че спекулираме. Поне използвайте по-възпитани думи. Примерно кажете: говорите неистини. Но ние тук сме представители на тези хора – на работниците. Ние сме длъжни да защитаваме техните права, както Вие защитавате вероятно (реплики от ГЕРБ) други права и затова сте тук, защото са Ви изпратили други хора. Нека да си уважаваме политическите позиции на всеки един народен представител, на всяка една политическа сила, която е в българския парламент, извоювала е подкрепата на един милион български избиратели и всеки има право да каже това, което мисли. Недейте вътрешно тук да се напъваме за неща, които са ясни за всички нас. Вие знаете защо ние защитаваме работници и служители, ние знаем защо Вие защитавате работодатели и бизнес. И никой не Ви упреква за това, че го правите. Само че го правете публично, правете го ясно. Правете го, когато сте честни с българските избиратели и им обяснявате защо става.

Когато разберем проблема, казусът ще има и вярното решение. И Вие ще видите, че от една такава дискусия, която водихме преди една-две седмици, може би другата седмица ще видите резултата в тази зала. Става въпрос за друг законопроект, но резултат, постигнат именно благодарение на някакъв диалог, на някаква дискусия

така, господин Адемов. има Наредба за работното време, почивките и отпуските. Когато тази наредба се спазва, няма как да преминеш тези 300 часа извънреден труд, защото има възможност в рамките на един работен ден да работиш 8 часа и допълнително можеш да работиш още 4 часа, както работят в момента тези, които са в лечебните заведения, една голяма част от тях. На следващо място, съгласен съм с призива, че тази дискусия трябва да бъде спокойна, всеки трябва да си каже позициите. Позициите обаче, когато ги казваме, трябва да ги кажем на базата на това, което е записано в Закона. Пак повтарям – в Закона е записано: извънредният труд е забранен! И когато той е разрешен, е разрешен в съответни хипотези. В тези хипотези той е разрешен, когато работникът е съгласен. Без негово съгласие няма как да има извънреден

Защото в Кодекса на труда е записано, че извънредният труд в работни дни се плаща 50% повече, в събота и неделя се плаща 75% повече, а по време на официални празници – 100%.

Аз благодаря на господин Адемов за отговора, защото наистина започна да става ясно. Само че проблемът не е в Наредбата и в Закона, проблемът е в контрола върху изпълнението. Нали така? Проблемът е, както казахте и Вие, и в размера на заплащането. Хайде, когато приемате сега 300 часа, да приемем някъде да запишем за извънредния труд колко да се увеличи плащането. Нали ще решаваме проблема и на работодателите, и на работниците. И когато искаме да решаваме комплексно проблема, много пъти Народното събрание е нарушавало Правилника и е приемало текстове, писани на крак, но сега те ще бъдат в полза на всеки един български гражданин. Да запишем някъде, Вие ще кажете като специалист къде, че като специалист къде, че ще се увеличи заплащането за извънредния труд, за да има в крайна сметка някаква полза, когато се приема нещо, а не само да ощетяваме и да се качваме на гърба на българските работници. Защото, уважаеми колеги, след време и 800 часа да приемем, и 80 часа да приемем, няма да има кой да ги работи. Просто няма да има работници. Какъвто е проблемът сега с медицинските специалисти – лекари, сестри, специалисти по здравни грижи, същото ще стане във всеки един сектор

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Както и преди малко се каза, ние сме категорично против увеличаване на извънредния труд на 300 часа, дори и чрез колективно трудово договаряне. Защо? И сега без внушения – всички сме наясно, че българският работник е достатъчно демотивиран от ниските възнаграждения и лошите условия на труд. Затова и над два милиона българи работят зад граница. Това внушения ли са? Именно затова се налага и работодатели много често да казват, че няма кадри. И, видиш ли, затова години наред те искат този извънреден труд да бъде увеличен, защото това ще бъдат по-гъвкави условия, за да не се налага да наемат допълнително хора, а да може тази бройка, която те имат в момента, да работи повече. Но така ще се увеличи ли производителността на труда? Не,

като народен представител, който защитава и би трябвало да защитава интересите на хората, които са го избрали. И ще се върна към тези шивачки в Гоцеделчевско, които бяха споменати. Един от техните синдикални представители пита Вас, управляващи: дали българските политици приемат закони за хора или за роботи? Защото, както казах и преди малко, работят повече от 12 часа на ден, работят и в събота. И другия пример, който мога да Ви дам. Ви дам. Понеже госпожа Караянчева е от Кърджалийско, сигурно знае колко много заводи за автомобилостроене има там. Там също се полага извънреден труд, но дори не се заплаща. Защо? Защото проблемът не е само в този параграф, колеги. Проблемът е предният, който приехме. параграфа, които приехме за сумирането и изчисляване на работното време, са вредни за работниците. Защото чрез сумарното изчисляване на работното време се полага извънреден труд, който не се заплаща като такъв. Другия пример, който мога да Ви дам, защото съм запозната с всички становища, запозната съм с исканията на гражданите, а не това, което искат работодателите от години. В БДЖ транспорта знаете ли как се правят графиците?

Като цяло трудът в България е изключително нископлатен и тези хора полагат труд в условия на правила, определени само от работодателя. Защото в райони, в които има много голяма безработица, това е единственото работно място и работникът се съгласява по принцип, в кавички. Създаването на повече работни места с достойно заплащане, а не увеличаването на работното време ще отговори на предизвикателствата, пред които сме поставени. Това го показа и проблемът със здравните кадри. Хроничният недостиг на кадри е тежък и няма да го решим с увеличаването на извънредния труд. И понеже говорим, че това ще се случи през колективно трудово договаряне, предложените промени ще бъдат валидни на ниво КТД. Това радикално обаче изопачава смисъла на колективното трудово договаряне. Предложеният текст противоречи на основния принцип, на който се основава същността на колективното трудово договаряне. И понеже ни говорят, че внушаваме, това е чл. 50, ал. 2 от Кодекса на труда. Колективният трудов договор не може да съдържа клаузи, които са по-неблагоприятни за работниците и служителите от установените в Закона, или в Колективния трудов договор, с който работодателят е обвързан. Основен принцип на колективното трудово договаряне е подобряване на условията на труд. В коя европейска страна колективният трудов договор се използва за прилагане на по-неблагоприятни условия? Защото Вие кажете 300 часа извънреден труд по-благоприятни условия ли са? Не, всички сме съгласни. Може би ще са, Може би ще са, ако този извънреден труд е обвързан с достойно възнаграждение, което обаче, колеги, в този законопроект няма. Това, което се случва днес, е в резултат на изключително ниската цена на труда в България. Пак Ви казвам, това е основният проблем.

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Госпожо Желева, Вие дадохте много примери от тази трибуна и и ще Ви помоля да продължите с тях, да дадете един пример кой синдикат например подкрепя тази поправка? Коя е тази браншова организация, която подкрепя тази поправка?

Други реплики има ли? Госпожо Желева, заповядайте.

Един от примерите, които използвах, е, че не се заплаща извънредният труд като такъв, а чрез прилагане на сумираното изчисляване на работното време. В един такъв завод, което няколко пъти се спомена, производственият процес се прави така, че всеки месец работници подписват месец за месец анекс, който е за сумираното изчисление на работното време. Пак казвам, че по този начин се нарушават наредбите и контролът липсва. Ето затова ние казваме, че това не са внушения, а възможности и отваряне на вратичката да се заобикаля законът. Защото и сега съществуват, и сега в мотивите Вие сте го казали, Министерството е казало, че такива нарушения има. Всекидневно се увеличават анализите на Инспекцията по труда, която казва, че тези нарушения все повече и повече стават в производствения процес. И накрая, искам да завърша с това, уважаеми управляващи, този мандат като цяло, и всички анализатори го казват, че е с най-нисък рейтинг, но е с най-нисък рейтинг за това, че ние прокарваме, Вие по-скоро прокарвате едно срамно законодателство, така както няколко пъти извънредно искате да прокарате този Кодекс на труда в последния момент, като си играете с опозицията на котка и мишка. Не си играете с нас на котка и мишка, а с гражданите. И с това предложение Вие за поредно ще сложите печат на

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Заставам отново на тази трибуна, за да изразя категоричната позиция на нашата парламентарна група, а тя е против предложението по § 15 за увеличаване на часовете извънреден труд от 150 на 300 часа замаскираното колективно трудово договаряне. Ограничената продължителност на работното време е едно от първите достижения на трудовото право и е подчертано: „В обществен интерес“. не само в интерес на работещите, а в интерес на всички заинтересовани страни. Цялото общество, не само отделният работник или служител, има интерес от здрави и полезни хора, които ще допринесат за общия просперитет дълго време. Искам да спомена, че работодателят в Кодекса на труда има доста сериозен инструментариум, който той може да използва, насочен към овладяването на такива моменти, в които възниква необходимост от допълнителна работна сила. В момента с това увеличение на часовете извънреден труд ние не помагаме на никого. Защото извънредният труд не означава по-големи заплати. Той означава край на ефективната работа, огромен риск от грешки, да не говоря за здравето на българските работници. Двойното натоварване на работещите за нас отнемане на трудови права, защото нито един работник няма да откаже да извърши определена работа, когато това е свързано с увеличение на неговото възнаграждение, и няма форсмажорни обстоятелства. Член 144 от Кодекса на труда – ще го повторя колкото пъти застана на тази трибуна, дава възможност не при форсмажорни обстоятелства, не за защита и отбрана на населението, а да бъде завършвана определена работа, която не може да се извърши в рамките на работното време. И тази точка от Кодекса на труда отваря възможността за всички възможни случаи да се използва този извънреден труд. Кумулативно в § 14 ние приехме референтния период за сумираното изчисление на работното време, за сумираното прилагане на работното време да бъде увеличен на 12 месеца и с това предпоставихме възможността извънредният труд, от една страна, да не бъде заплащан, а от друга страна, там, където не се прилага сумирано, даваме възможност извънредният труд да бъде увеличен на 300 часа. Ето така погазваме трудови права, защото създаваме възможности в Кодекса на труда, независимо че е през колективното трудово договаряне, работниците да бъдат поставени в една ситуация, в която да работят безкрайно дълго време. И искам да задам въпроса – окей, Вие казвате: добре, да работят. Някой замисли ли се за здравето на тези хора, за онази междуседмична почивка, за онова тяхно здраве, за онова разпределение на семейния живот, който те трябва да имат, или ние тук в момента в това Народно събрание, от тази трибуна решаваме, че те трябва, основното нещо, което да правят, е да работят? Личната почивка, семейният живот нямат никакво значение, защото ние отваряме възможността, а напротив, ние трябва да я защитим, да ограничим. Неслучайно от 1992 от 1992 г., когато е било 120 часа, са увеличени на 150 часа, оттогава работодателските организации искат увеличение на часовете извънреден труд, и днес тази дата трябва да се запомни края на 2020 г., това Народно събрание, което е с толкова нисък рейтинг, увеличава двойно часовете нощен труд. Българските работници ще го помнят, защото това е датата, с която работниците, българските работници се превръщат в роби, уважаеми дами и господа! Не натискайте бутона и не подкрепяйте това предложение. Благодаря. (Ръкопляскания от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

когато доминира емоцията, човек прескача по някакъв начин текстовете, които са записани в Кодекса на труда. А точният текст, който е записан, точният текст (реплики), слушайте малко, точният текст, който е записан, казва следното: за да може да се премине към хипотезата на 300 часа извънреден труд, освен примерите, които Вие дадохте, трябва да има едно много важно условие – трябва да има подписан колективен трудов договор по чл. 51б. Член 51б казва: не само колективен трудов договор на ниво бранш, на ниво предприятие, на ниво отрасъл, а чл. 51б, който сега го приемаме, сега го променихме в предишните текстове казва, че колективният трудов договор трябва по желание на една от работодателските или синдикалните организации да бъде разпространен с писмена заповед на министъра на труда и социалната политика във всички предприятия от бранша или от отрасъла.

Този път навреме Ви видях.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 В тази зала ние говорим вече повече от един час на два различни езика. Единият е експертният, където доктор Хасан Адемов се изказа, зад който застават изказванията на колегите от парламентарната група на ГЕРБ и на „Обединени патриоти“. Другият език е популисткият, това е Вашият език – на БСП. Когато нямате аргументи,

господин Председател. Уважаема госпожо Клисурска, колективният трудов договор е консенсуален договор, както и индивидуалният трудов договор. Трябва да има съгласие на страните. Без съгласие на организациите на работниците и служителите няма да има увеличаване на часовете извънреден труд. Никой не превръща извънредния труд в принудителен труд. Не бъркайте двете понятия. Освен това, един работник или служител, или съответно, тъй като говорим за колективно договаряне, самата организация на работниците или служителите може да прецени и съответно да изрази или да не изрази такова съгласие. Никой няма да им наложи и никой по императивен или контролно-административен път няма да им наложи да въведат в съответното

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Петров, ние сме тук в качеството си на народни представители, които да уредим обществените отношения по-добре при възникнала необходимост. Вие казвате в момента, че да, в момента има сключен един такъв рамков договор. Ами именно! Точно с тези разпоредби на Кодекса на труда, в които ние допълнихме чл. 51б, с които развихме хипотезите в Кодекса на труда, като отворихме възможността за референтния период на сумираното изчисление на работното време да бъде на 12 месеца, а извънредният труд на 300 часа и всички други изменения, които в момента ще се случат, утре с тези уредени обществени отношения тези договори могат да станат много. Коментирахте колективното трудово договаряне – прочетете си Кодекса на труда. Колективното трудово договаряне по начина, по който то е въведено в Кодекса на труда, това е документ, който действа кумулативно, хипотезите на Колективния трудов договор винаги трябва да са „по-благоприятни“! По-благоприятни! По-благоприятно ли е увеличението на извънредния труд от 150 на 300 часа? Задавам този въпрос и не чакам отговор. Така че, когато говорим за експертиза, когато говорим за разбиране на нещата, четем целия Кодекс, а не отделна точка, член и алинея. И чл. 144 от Кодекса на труда казва: „Извънредният труд се прилага, когато е необходимо да се извърши един вид работа във всички сфери.“ Колективното трудово договаряне, под замаскирането на колективното трудово договаряне, ние превърнахме извънредния труд в инструмент за заобикаляне на императивни норми. Отново казвам в тази зала: извънредният труд е забранен. Само че в момента отваряме хипотези и възможности, с които напротив, той ще бъде увеличен. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, госпожо Клисурска. Има ли други изказвания? Господин Петров

Благодаря, господин Председател. Искам да се възползвам от правото си на изказване също като човек инженер, като бивш работодател и като човек, който чете какво пише в германското трудово законодателство по въпроса за извънредния труд. (Реплики от „БСП за България“.) Германия не е България, обаче в Германия няма горна граница за извънредния труд. В Германия има условие извънредният труд да бъде полаган, след като има колективен договор и след като има личен договор, който да указва това. И дава право на работодателя да удължава работния ден с два часа всеки ден, когато това се налага. Мисля, че тук имаме едностранчиво разглеждане на въпроса с извънредния труд, защото в болшинството случаи, господа социалисти, чиято партия се крепи на едрия български бизнес – това го знаят всички, цяла България, хората искат да работят извънредно. Не само това, в Германия извънредният труд се заплаща 20% повече, отколкото редовният. Аз се разрових в официалния форум, в който

хората подбират кой да работи извънредно, защото болшинството искат да работят извънредно, когато това е вписано в техния договор! Така че, моля Ви, от темата, която е чисто теоретична – за това, че работниците се изморяват, за това, че изнемогват, да отидете в другата част, когато работниците искат да изкарат повече пари, чувстват, че могат и ние не им разрешаваме! Още повече че в този законопроект, който сега разглеждаме, това са извънредни обстоятелства. Господин Адемов няколко пъти Ви прочете тук, че става въпрос за извънредни обстоятелства! Който не е съгласен с това и че го експлоатират, както Вие казвате и Маркс както казва, той има право да се обърне към съответната инспекция и да поиска своята защита. Кой му пречи на това? Моля Ви да прекратим този безсмислен спор, който се генерализира и излиза от темата на промяната, която се прави в законодателството, и да се съобразим с това какво правят в страните, които имат силен икономически ръст!

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги народни представители! Уважаеми господин Петров, понеже заговорихте за Германия, да Ви кажа, че от 1 януари в Германия почасовата, забележете, почасовата ставка е 9 евро 35 евроцента! И аз Ви питам: Вие, като работодател, когато Ви се е налагало да плащате извънреден труд, и въобще труд, плащали ли сте такова възнаграждение някога на някого, на някой Ваш служител? Второ, българските работници при същите условия на труд като немските ли работят? Такова ли е работното място на средностатистическия германец, каквото е в България на стругар или на шивачка? Такива ли са условията на труд? Толкова ли получава за извънредния труд? Получава ли топло кафе и топла храна – нещо, от което ние май се отказваме?

Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители! Уважаеми господин Петров, абсолютно не смятам, че мотивът, с който излизате да защитавате това предложение на Министерския съвет, е основателен, пък особено неудачно е сравнението Ви с Германия. Да не говорим сега за условията на труд в Германия, за условията на почивка

как няма да искат на фона на това, че в България една трета от всички работещи работят на минимална работна заплата – има го в справките на Националния статистически институт; на това, че някъде около 17, 18, 20% от работещите можем да ги категоризираме с понятието „работещи бедни“? Логиката да искат да изкарат повече пари е абсолютно нормална, но вместо да създаваме икономически условия, за да изкарват те повече пари, за да могат да живеят достойно и нормално, ние се опитваме да им създаваме някакви условия да изкарат повече пари с увеличаване на извънредния труд и по този

отражението на извънредния труд и продължителността на труда върху здравето и възможността за възстановяване на работниците за нова трудова дейност – съвсем друг въпрос. Но отговорете на въпроса: защо не правим такива инициативи – икономически и всякакви, за да създадем условия на хората – да повишаваме например производителността на труда и по някакъв начин да стимулираме това, а го правим по начин, който е недопустим? Разбирате ли, недопустим е този начин?! Ако ще да сте били работодател, не разсъждавате правилно в случая.

Уважаеми господин Петров, правя Ви реплика от гледна точка на това, че за да давате пример с германските работници и германската трудова среда, има само две възможности, които не смятам, че са валидни – да сте некомпетентен или наивен. Не мисля нито, че сте наивен, нито че сте до такава степен некомпетентен. Остава третата възможност злонамерено и умишлено да сравнявате тези две среди и ще Ви кажа защо. Немската трудова среда, немските трудещи се не работят в условия на икономическа принуда това е разковничето на онова, което се опитваме да Ви обясним. Нали не мислите, че ние вярваме, че някой ще накара с административни или силови мерки работниците да работят, понеже се позовавате на свободната им воля?! Свободната воля в последните 10 години от управлението на ГЕРБ, и особено на коалицията, в която участвате Вие, господин Петров, се развива в условия на икономическа принуда – хората с най-ниски доходи в Европа, с най-ниска ефективност на работния процес, с най-високоинтензивната икономика от енергийна гледна точка нямат свободна воля! Народопсихологията на българина е такава! И Вие го знаете, но не смеете да го кажете оттук, че българинът ще остави и живота, и здравето си на работното място, за да го посвети на децата си – за тяхното бъдеще! Какво им предлагате Вие? Предлагате им „тази свободна воля“, осъществена в условията на икономическа принуда, да ги доведе до състояние, в което заради ниските заплати – вместо да вдигате трудовото възнаграждение, вместо да има по-ефективна икономика, да има по-съвременен индустриален процес, Вие им давате възможност те да посветят живота си, за да изкарат малко повече пари. Това най-малкото е цинично. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ

Уважаеми господин Председател, колеги! Провокирахте ме, колеги отляво, с изказванията и репликите, които направихте тук, в залата. Ако се върнем назад, всички знаем каква е била производителността на труда, как се е трудил българският работник в средата на 30-те години, така че да имаме един от най-добрите брутни вътрешни продукти в Европа. И ако отидем малко по-напред, ако не не бяхте присъствали на хоризонта след 1944 г., може би нашата производителност на труда и защитата на интересите на българските работници щяхме да ги разглеждаме тук в съвсем друга светлина. При два пъти ограбване на резерва от БНБ за пенсии, при изнасяне на целия резерв от розово масло, откраднатите 2 милиарда на 17 септември 1944 г. от касата на БНБ – на всички пари за пенсии, може би сега щяхме да си говорим за съвсем други пенсии – от 1000 евро.

от това, че Вие отчуждихте хората и работниците ги заставиха да работят така, че да защитават само интересите на генералните директори на определени предприятия. Така че, колеги, Вие сте виновници, Вие сте наследници на онова, което се е случило. Вие сте виновни и за това, че българският работник в момента има най-ниска производителност на труда! Няма как да говорим за плащане на този труд, който е положен, защото, както направи аналогия моят колега Петров, ако отидете в която и да е развита страна по света, ще видите, че работното време е регламентирано, с почивките, с абсолютно всичко, защита на интересите на работниците, но и работниците си стоят по работните места, за разлика от нашите, които постоянно искат

трябваше да бъде приложена, както беше приложена в Германия – да нямате възможност да управлявате, за да може да научим хората да работят по-добре и да получават по-добри възнаграждения!

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Дебатът върху увеличаването на работното време отиде твърде далеч.

Искам да помоля да спрат произволните интерпретации – сравнението между несъпоставими икономически, исторически периоди, исторически периоди, икономически величини, положен труд за единица работно време, заплатените за това заплати, нормата на експлоатация на труда и цялата тази словесна салата, която върви от трибуната в продължение на един час, без някой да се опита да вникне в това, което се говори. Абсурдна беше ретроспекцията, която предложихте, но аз ще се спра на едно понятие, което искрено ме възмути и затова излязох да направя реплика – интересите на генералните директори. Уважаеми колега, генералните директори нямаха интереси, защото имаше държавна или друга форма на колективна собственост. Те получаваха определена заплата, по-висока от тази на работниците и изпълняваха спуснатия план за петилетката. Други интереси нямаха. Нямаха възможност да разпределят дивиденти, нямаха възможност да раздават по свое усмотрение допълнително пари, нямаше офшорни зони, в които генералните директори да си изнасят парите, както сега става. (Шум и реплики.) Уважаеми колеги, да бъдем честни към историята!

Благодаря, уважаеми господин Председател. Уважаеми колега Апостолов, аз не съм съгласен с Вашето изказване, защото Вие пропуснахте, когато правихте историческия преглед във времето каква е била уредбата и как са защитавали правата на българските работници и служители по времето на социализма с прилагането не само на извънреден, а на принудителен труд по времето на ленинските съботници и на бригадите. Труд, който не е заплащан от никого.

Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители, Не очаквах да слушам такива думи от колегата Апостолов, който определи българския работник като човек, който кръшка, пуши цигари, гледа да не стои до края на работния ден, не стои на работното си място. И тук, господин Апостолов, тъй като Вие сте работодател, бих се обърнал към Вас и да Ви кажа: какъвто е работодателят, такива са му и работниците. Ако искате качествени работници, предложете им едно по-добро възнаграждение, предложете им едни по-добри условия на труд. Така тези работници няма да кръшкат от работното си място, както Вие заявявате. А що се отнася до ретроспекциите, аз мисля, че Вие достатъчно време сте в парламента, още повече сега сте сред управляващото мнозинство и можете да предлагате такива законодателни промени, които да бъдат в унисон с европейските правила и най-вече с европейското възнаграждение. Благодаря Ви. Благодаря. Господин Апостолов – дуплика? Не. Изказвания? Не виждам.

Ще подложа на гласуване неподкрепеното от Комисията предложение на народния представител Красимир Янков и група народни представители. Гласували

за § 15. Гласували 154 народни представители: за 99, против 55, въздържали се няма. Предложението е прието. Прекъсваме работа за 30 минути.